Rekli smo da ćemo imati još jednu raspravu o jednom prijedlogu zakona i to je - Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o materijalima i predmetima koji dolaze u neposredan dodir s hranom, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 632; Predlagateljica zakona je Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog akta ste primili. Sukladno članku 204. Poslovnika ovaj hitni postupak objedinjuje prvo i drugo čitanje. Amandmani se mogu

Hvala vam lijepa gospodine potpredsjedniče. uredbi EU s nazivima uredbi objavljenih u službenom listu EU kao i detaljnije definiranje zadaća nadležnog tijela. Potrebno je putem ovog zakona osigurati provedbu Uredbe Komisije EU br. 284/2011. od 22. ožujka 2011. o utvrđivanju posebnih uvjeta i detaljnijih postupaka za uvoz plastičnih kuhinjskih proizvoda od poliamida i melamina, podrijetlom ili isporučenih iz Narodne Republike Kine i posebnog upravnog područja Hong Kong. Carinskom nadzoru mora prethoditi službena kontrolna sanitarnog inspektora na granici koji će pregledati pošiljku te utvrditi da li je uvoznik propisno ispunio izjavu iz priloga Uredbe EU br. 284/2011. i eventualno uzimanje uzoraka. Nakon toga carinska tijela odobravaju puštanje pošiljke u slobodan promet. Uredba EU br. 284/2011. obvezuje države članice da komisiji podnose 3-mjesečno izvješće s informacijama o uvozu. Stoga je potrebno voditi evidenciju o slobodnom puštanju plastičnih kuhinjskih proizvoda na tržište RH kako od strane carinskih tijela tako i od strane graničnih sanitarnih inspektora kojom bi se osigurala dvostruka provjera, odnosno double check, s ciljem prikupljanja točnih podataka za podnošenje izvješća komisije. U prijedlogu izmjene propisuje se još jedna prekršajna odredba koja se odnosi na neprijavljivanje djelatnosti uvoza, proizvodnje i distribucije materijala i predmeta koji dolaze u neposredan dodir s hranom za pravne i fizičke osobe. Hvala vam lijepo. Hvala lijepo. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Čini mi se da ne pa ću otvoriti raspravu. Za raspravu su se javila tri kluba. Prva u ime Kluba zastupnika SDP-a će nastupiti uvažena zastupnica Marija Lugarić. Izvolite.

službena kontrola sanitarne inspekcije odnosno sanitarnog inspektora. S jedne strane nam je žao što to nismo stavili odmah u Zakon ali s druge strane dobro je ovakvim zakonima koji donose vrlo često implementaciju i prilično kompliciranih europskoj direktivi pratiti primjenu i zapravo vrlo brzo reagirati, tako da u tom smislu naša podrška. Posebno je važno istaknuti da se to posebno odnosi na uvoz plastičnih kuhinjskih proizvoda od poliamida i melamina ili iz porijeklom ili isporučenih iz Kine ili iz Hong Konga zvuči malo ovako egzotično, međutim radi se doista o robi široke potrošnje koje u svakom kućanstvu od nas ili u svakom kućanstvu u Hrvatskoj doista postoje. Ono što pokazuje novije vrijeme je da je sigurnost hrane, o tome smo pričali nešto malo jučer oko zaštite potrošača ali sigurnost hrane, sigurnost materijala i predmeta koji dolaze u doticaj s hranom protekom vremena, jačom globalizacijom, razvojem tehnologije. S druge strane zahtjevom za većim profitom ljudi i smanjivanjem svijeta na neki način na selo postaje sve važnija i sva sama važnost kontrola ali i edukacije nas kao potrošača o tome što je to što jedemo, u kakvoj se ambalaži se ambalaži nalazi hrana koju koristimo sve više i više dobije na značaju i zakoni ovoga tipa, postupci koji se provode kod uvoza, postupak koji radi sanitarne inspekcije, direktive EU čini mi se da će dolaziti više-manje na dnevnoj razini kao izrazito ne samo važna politička politička tema nego doista tema važna za svakodnevni život svakoga od nas. O čemu se tu radi i zašto sam se zapravo uopće javila govoriti u ime kluba? Neke od tih plastičnih posuda sad da ja to potpuno pojednostavim koje će proći dozvolu sanitarne inspekcije odnosno dobit će ispravu o zdravstvenoj ispravnosti, nisu u svakom slučaju kojeg mi koristimo u svakodnevici zapravo zdravstveno prihvatljive. Mnoge od tih plastičnih masa i polimera, ja se ispričavam na nepreciznosti, ja nisam kemičarka da bi znala govoriti točne izraze, no međutim, znam dovoljno da nešto što se zove kolokvijalno bpa skraćeno bisfenol a, dioksini, ftalati i drugi spojevi su zapravo sastavni dio mnogih plastičnih proizvoda koje mi imamo u svojim kućama, koji će dobiti dozvolu sanitarne inspekcije kod uvoza prije same carine jer oni sami po sebi zapravo nisu da tako kažem, nisu štetni. Međutim, ako držimo hranu u takvoj posudi i stavimo je u mikrovalnu da je podgrijemo onda ona postaje opasna i u tome zapravo jest problem i zato naglašavam potrebu s jedne strane edukacije potrošača i građana kod korištenja plastičnog posuđa posebno u smislu kada te plastične posude dolaze u dodir u dodir sa izvorima topline primarno mikrovalne pećnice i perilice za pranje suđa. Znam da djeluje banalno no međutim doista se radi o stvarima koje svatko od nas svakodnevno koristi. BPA dakle bisfenol a je opasan za djecu i on je direktivom EU zabranjen u onim bočicama za djecu. Ali je dozvoljen u ambalaži za piće i hranu koje koriste odrasle osobe. Ja mislim da je pitanje vremena zapravo kada će BPA biti zabranjen i u ovoj plastici koju koristimo i mi kao odrasli jer meni moram priznati malo jest nelogično da ono što primjerice dojilja ili trudnica može komunicirati sutra neće moći dijete kroz dječju hranu. Ali tim više naglašavamo potrebu edukacije potrošača ali i gospodine zamjeniče možda čak i razmišljanja i direktive o tome da se na jasniji način označavaju takvi plastični kuhinjsko kuhinjsko posuđe koje sadrži te sve stvari. Mi smo mnogi dakle i sadašnje direktive podrazumijevaju oznake na plastičnim posudama, 5 hdp, pvc, lde, app, ps, to prosječno informirani potrošač ne zna što znači. Trokutić u kojem piše broj 1, 21, 52, 57, to su inače alternative za ove tu oznake, prosječni potrošač naprosto ne zna što znači. Mi ćemo uvesti proizvod iz primjerice Republike Kine, proći će sanitarnu inspekciju, imat će valjanu oznaku da ima recimo recimo bisfenol a a nitko živ od nas to zapravo neće znati prepoznati i neće znati prepoznati opasnost. opasnost nije banalna pokazuju istraživanja jer naime sa bisfenol a, dakle BPA je potvrđena povezanost sa oštećenjima jetre, pretilošću, dijabetesom, neplodnošću i nekoliko vrsta karcinoma. Dakle, jako je dobro da mi izmijenjamo zakon, da dodajemo sanitarnu kontrolu ispred carinske. međutim, ja se bojim da to nije dovoljno odnosno da će vrijeme pokazati da je potrebno učiniti znatno više na ispravnom i prosječno informiranom potrošaču, jasnom označavanju takvih proizvoda, jasnoj edukaciji o rizicima i o pravilnoj uporabi posuđa. Ja nisam za to da mi zabranimo, nama je doista plastično posuđe mnoge stvari olakšalo, olakšalo je transport, pojeftinilo je cijenu transporta, samim time i cijenu proizvoda, učinila je mnoge stvari dostupnijima i to dakle uopće nije problematično, no međutim ponavljam u nekim okolnostima koje koje su svakodnevica svakom od nas oni mogu biti izrazito opasni i tu onda nije dovoljno dakle dizati …, dakle sustav brzog uzbunjivanja kad shvatimo da je u nečemu stvarno frka nego se doista radi o potrebi trajne edukacije, potrošača i potrebi doista jasnog označivanja da znamo što je to što koristimo. Naravno onda na svijest svakog od nas je i svjestan odabir hoće li ili ne nešto koristiti no međutim da bismo mogli donijeti svjesnu i informiranu odluku onda moramo imati i punu informaciju. Evo toliko o tome. Još jednom na kraju podržavamo doista donošenje ovog zakona. nadamo se da će sanitarne inspekcije tu raditi u suradnji sa carinom. Ova tema i tema same sigurnosti hrane u ovoj kombinaciji carina i sanitarne inspekcije će se više i više dobivati na značenju, imati sve više i više posla pa čak da tako kažemo i političkoga posla, to je nešto što treba podržati, treba raditi na vidljivosti, ali i posebno naglašavam i na samoj edukaciji gdje očekujemo djelovanje svih onih koji su za to nadležni. Zahvaljujem. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepo. Imamo jednu repliku, poštovanog zastupnika Igora Kolmana, izvolite. **Kolman, Igor (HNS)** Zahvaljujem vam poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Kolegice Lugarić, vi ste spomenuli primjere perilica i mikrovalki i onda ste rekli da to može zvučati banalno, ne, to niti zvuči banalno, a pogotovo nije banalno, to je ključ, meni se čini cijele priče, pogotovo u slučajevima sa dječjim posuđem jer svi znamo da su dućani puni plastičnih tanjura, čaša, šalica, vilica, žlica koji su u svim mogućim likovima iz crtića, iz bajki, iz priča, to je djeci prihvatljivo, a roditeljima vrlo često iz raznih razloga prihvatljivije je davati djeci takvo plastično posuđe umjesto keramičkog porculanskog ili već kakvo se inače koristi, tako da to nije banalno, to je zapravo ključ cijele priče i upravo ti materijali koji su potencijalno opasni se najčešće oslobađaju kod promjena temperatura, dakle u situacijama upravo o kojima ste govorili.

Tu je poseban problem boja koja onda, ne dotiče se na samu temperaturu, ali doista pokazuje i taj primjer da zapravo vrlo često mi kao potrošači idemo onom nekom linijom manjeg otpora, naravno da je to puno jednostavnije. Mi smo kao potrošači komotniji u takvim okolnostima, ali onda tim više se pojavljuje potreba za svjesnost o tome što zapravo konzumiramo, odnosno indirektno konzumiramo kroz zapravo isparavanje tih kemijskih supstanci kada one dođu u dodir sa određenom vrstom hrane. Recimo, kisele namirnice Hvala lijepo. Sljedeći govornik bit će u ime kluba zastupnika HNS-a, uvaženi zastupnik Igor Kolman, izvolite. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Kolegice i kolege zastupnice i zastupnici, uvaženi zamjeniče ministra Cesarik. O ovom zakonu smo raspravljali u veljači, meni se čini, 2013. godine i to je zapravo jedan strašno zanimljiv zakon, ja sam i tada govorio u ime kluba o tom zakonu. Taj zakon je zanimljiv jer s jedne strane pokazuje složenost te implementacije i mislim da ste baš i vi bili, ne da mislim nego vi ste bili isto tako na raspravi. Taj zakon pokazuje s jedne strane složenost implementacije europskih propisa u domaće zakonodavstvo, a s druge strane i cijelu složenost ovog pitanja o kojem danas raspravljamo, a to je što su materijali koji mogu biti u upotrebi, pogotovo u situacijama i skladištenja hrane. Taj zakon, ako se sjećate, definira dakle kako se proizvode ambalaže i pribor, kako se kontrolira kvaliteta, što su to aktivni materijali, što su to inteligentni materijali, itd., kako se reciklira, dakle sve ono što je zapravo važno za bilo ambalažu, bilo pribor za konzumaciju hrane i pića i ove izmjene i dopune, dakle nadopunjavaju, ima ih nekoliko, ali ključna je ta sanitarnom sanitarnom inspekcijom koja mora dati svoje zeleno svjetlo prije nego što se roba ocarini. Plastični i kuhinjski proizvodi i o tome je kolegica Lugarić izvrsno govorila, tako da ću ja tu bitno skratiti svoju raspravu poštujući vaše vrijeme, ali samo da naglasim, dakle zaista plastični kuhinjski proizvodi nisu igra, to je potencijalno vrlo opasni izvor štetnih tvari, otrova, najrazličitijih vrsta, dakle u situacijama zamrzavanja, a posebno zagrijavanja, promjena temperature, to može biti zaista velik rizik za zdravlje, posebno zato jer se takvo posuđe često koristi za najmlađe koji su najosjetljiviji u tom smislu i nama se ovo rješenje čini bolje od ovoga što smo do sada imali. Slažem se s kolegicom Lugarić da to vjerojatno neće biti dovoljno i da ćemo morati ubuduće ubuduće i neke dodatne korake napraviti, ali zaista da ne uzimam više nego što je apsolutno nužno, HNS podržava ovaj prijedlog i situaciju treba i dalje pratiti u svakom slučaju.

Hvala lijepo poštovani gospodine potpredsjedniče. Poštovani zamjeniče ministra. Evo, danas sam kad sam prolazio trgom vidio da je danas Svjetski dan bez mesa ili tako nekako, iako u Hrvatskoj ga mnogi slave cijele godine skoro, ali dobro. Radi se o, odnosno obilježavaju ga cijele godine, tako smo obilježeni. Radi se o zakonu, dosta važnom ili vrlo važnom o izmjenama i dopunama Zakona o materijalima i predmetima koji dolaze u neposredan dodir s hranom, s konačnim prijedlogom zakona, a temeljem uredbe uredbe EU broj 284 od 2011. godine u svezi službene kontrole sanitarnog inspektora na granici koji će pregledati pošiljku plastičnih, kuhinjskih proizvoda, tj. utvrditi je li uvoznik pošiljke plastičnih, kuhinjskih proizvoda ispunio izjavu iz priloga uredbe te istu dostavio u propisanom roku nadležnom sanitarnom inspektoru na granici. Tek nakon toga se može obaviti carinjenje. No, ono o čemu su moji prethodnici govorili iz kluba SDP-a i HNS-a, radi se zapravo o uvozu kuhinjskih proizvoda, odnosno proizvoda koji dolaze u u kontakt s hranom, iz Kine i Hong Konga i zbog, jasno, zaprečavanja opasnosti da se ne dogodi kao sa nekim dječjim igračkama o kojima smo već imali priliku čitati i gledati u našim medijima koji su bili zabranjivani dakle igračaka koje su ogromnim količinama preplavile svjetsko tržište. I kada to govorim onda se s obzirom da sam u takvoj situaciji da gledam kako kažem u dojenačkoj dobi prilikom nicanja zubi koriste raznorazne plastične predmete koji su nekakva imitacija nekakvog tvrdog predmeta koji bi trebao potpomoći lakšem nicanju zubi pa to onda da im bude lakše. Pri tome jasno da treba imati na umu, a i one se kupuju u trgovinama na tržištu sastav takve jedne plastične neću reći igračke, ali pomagala reklo bi se u tom slučaju. Kolegica je dobro pobrojila sve te supstance koje se nalaze i koje se mogu naći, a ovdje su pod skraćenicom navedene BFDGE itd. u u tim tvarima, a kod ovog zakona radi se prije svega o otpuštanju primarnih aromatskih amina i formaldehida. Znamo dobro poglavito mi koji smo medicinari što znači formaldehid i njegovi kasnije spojevi koji nastaju u u kontaktu sa vodom itd. pa onda u kontaktu sa promjenom temperature topline, znamo kako se i boje ti proizvodi, znamo o anilinskim bojama štošta koji kao uzročniku karcinoma mokraćnog mjehura djelovanjem loše na uro trakt dakle trakt izlučivanja mokraće od bubrega pa preko mjehura do svih ostalih organa. I što reći osim da ovaj zakon sukladan normali i poboljšanju rekao bih a temeljem onoga što smo jučer govorili Zakona o zaštiti potrošača, ovaj puta o zaštiti potrošača od ovako otrovnih spojeva koji se mogu naći ukoliko nema rigoroznih mjera sanitarne inspekcije. Neki proizvođači koji putem uvoznika u RH dovoze svoj materijal koji isključivo služi za namjenu u svezi korištenja hrane testiraju ili tretiraju svoje proizvode na Kraljevskom institutu u Londonu, neću govoriti ime firme da ne bih reklamirao nekoga ovdje. I kao takvi ti proizvodi stižu na naše tržište potpuno sigurni, ali cijena tih proizvoda od plastike od ovih materijala koji kako kaže ovdje u ovom zakonu od poliamida i melamina su testirani na Kraljevskom institutu u Londonu, a njihova cijena je puno skuplja i puno veća. S obzirom na stanje građanstva, njegov materijalni položaj pa jasno da građani puno više kupuju ono što je jeftinije, a što je sasvim sigurno kako reče i kolegica Lugarić, postoji više mogućnosti da se da kažemo na neki način uleti ili prolete nekakva nekakva plastično kuhinjski proizvodi koji onda nisu po propisu i otpuštaju ove štetne spojeve po zdravlje ljudi. Nažalost evo ne možemo svi kupiti to tzv. posuđe koje je testirano na Kraljevskom institutu u Londonu i koje je sasvim sigurno ali barem da onda ovakvom zakonskom regulativom onemogućimo ili na što manju razinu svedemo uvoz ovakvih proizvoda u RH, a zapravo i ovo je u neku ruku reklo bi se i jedan dio jedan segment Zakona o zaštiti potrošača. Jučer smo rekli da ćemo podržati taj zakon kao što ćemo podržati i ovaj. Hvala vam Hvala lijepo. Budući da se nitko nije prijavio dalje za diskusiju onda bismo završili raspravu o tekstu ovog zakona, a glasovat ćemo kada se steknu uvjeti. S time bismo završili naš rad za danas. Sutra ćemo početi u 9,30 sa točkom Izvješće o slobodnim zonama za 2011.i 2012.godinu. Hvala lijepo. Doviđenja. Hvala